Istine radi, pošto ste me pitali da li sećam vremena kad su celu poslaničku grupu vaše stranačke kolege izbacile, a ja ostala sama u klupama, mene je spasao grip. Ja tada nisam bila tu, inače bi i ja bila izbačena, a radikali su tada bili izbačeni, u to demokratsko vreme, samo zbog majice sa likom Vojislava Šešelja, a posle toga, pošto ste me ostavili samu mesec i po dana, menjali ste Poslovnik po kome mi i dan danas radimo, a protiv koga sam ja bila još onda, ali eto čisto istine **Milenko Jovanov** Čekajte, sad meni nešto nije jasno. To znači da je on čovek izmislio sada da vas je on zadržao u sali? Jel tako? tako? Nemoguće. Neće on da izmisli. Ne sećate se vi dobro, on vas je spasio, niste vi imali grip. Nije vas grip spasao.U svakom slučaju, ono što jeste postavljeno pitanje meni – pa da, ja sam i tada podržavao eksploataciju litijuma, podržavam i sada. Ne vidim da se nešto promenilo kod mene. Promenilo se kod vas. Promenilo se kod vas, jer ste 2001. godine, evo da vam ponovim ono što ste malopre mogli da čujete, a pravite se da ne čujete, 2001 godine doveli „Rio Tinto“ u Srbiju, a onda baš vi, ajde da preskočim ovaj period od 2004. do 2008 godine, vi 2012. godine zakucali, odnosno 2011. godine, izvinjavam se, zakucali to da samo „Rio Tinto“ u Srbiji može da dobije eksploataciju, ali vi to ne znate, jer ste u to vreme igrali pasijans i nemate pojma ni šta je bilo na dnevnom redu. Vi ste se igrali kartama, umesto da ste slušali za šta treba da glasate. Nemate pojma i za šta ste sve glasali. E, to ste radili.Nemojte vi nikome da delite lekcije, a posebno vas molim - nemojte da uveličavate svoju ulogu da ste vi nekog zadržali u Skupštini. Vi ste bili 13. prase, neželjeno, i u toj stranci u kojoj se i danas. Danas služite kao jedan od trojice, četvorice buzundžija Dragana Đilasa koje zove ovde da prave cirkus, urlaju, viču i halaču i taj posao radite, radite ono za šta vam je čovek dao mandat. gospođa Marinika Tepić.Pretpostavljam pravo na repliku? **Marinika Tepić** Tako je, ali prvobitno na izlaganje gospođe Brnabić.Ja sam pre nekoliko dana zamolila, ali izgleda uzalud da se sa pozicije predsednice Narodne skupštine ona ili Aleksandar Vučić, kao predsednik svih građana, bar formalno obračunava sa pojedincima, sa građanima, sa njihovim porodicama samo zato što ne daju svoje, i to oni koji 30 godina žive na grbači ovog naroda i samo su tuđe davali i samo su od naroda uzimali, je ispod svakog nivoa, ali nažalost ne samo i pogrešno, nego i opasno. Volela bih da ovo shvatite, gospođo Brnabić, hajde neka bude još jedna molba, da ne bi bilo upozorenje, ostavite se obračuna sa porodicama koje ne daju svoja imanja, pa i oni koji su dali svoje nasledstvo, jer su opet dali svoje, a ne ove države, a ne iz budžeta ove države, a ne tuđe.Ovo što pokušavate da iznesete, takođe licemerno, je zamajavanje građana. Ako je neko davao dozvole za eksploataciju, a vi tvrdite da je i za vađenje i za rudarenje litijuma, zašto to do sada već ne rade? Volite da poredite sa projektom „Zinvald“, detaljno sam pročitala sve o „Zinvaldu“, što preporučujem i vama. Znate li kada je litijum otkriven na granici nemačko-češkoj 1845. godine, pa ne vidim da su počeli da kopaju, a neće ni do 2028, ni to nije sigurno, nego i sami kažu vrlo jasno – zavisno od dozvola i zavisno od finansija. Godine 1848. u Srbiju je litijum… Izvinite, „Rio Tinto“ prvi put došao, znate kada?

je „Rio Tinto“ prvi put došao u Srbiju i otišao u Jadar da se interesuje za litijum. Prema tome, nemojte više da nudite bilo kome da se ide u obilazak nemačkih projekata koji ni ne postoje, jer se ne kopa,

Hvala vam.Svašta sam čula, samo nisam čula odgovor ni na jedno od mojih sedam pitanja, ali dobro, čućemo, ima vremena valjda. Verujem da će građani sačekati da čuju neke od tih odgovora na vrlo konkretna pitanja.Što se tiče ove fotografije, hvala vam za nju. To je bilo u Vladi Republike Srbije, u pres-sali, 2017. godine, potpisivali smo, potpuno transparentno i javno, imali pres-konferenciju, Memorandum o razumevanju sa kompanijom „Rio Tinto“. Znate šta tada nije bilo? Nije bilo nikog ko je bio protiv. Znate šta tada još nije bilo? Nije bilo nikoga od vas ko je pitao o životnoj sredini. Znate šta tada još nije bilo? Nije bilo ni jednog protesta. Znate ni kada nije bilo? Godine 2020. sam bila, takođe, ponovo potpuno transparentno, kada je završena prethodna studija izvodljivosti za projekat „Jadar“, u Loznici i ja sam imala pres-konferenciju da obavestim građane kao predsednica Vlade, tada, da je završena prethodna studija izvodljivosti izvodljivosti i opravdanosti tog projekta, da ljudi znaju. Znate šta nije bilo 2020. godine? Nije bilo vas da budete zabrinuti. Zbog čega? Zato što vas tada nije bilo briga o zaštiti životne sredine, nego kada se to pojavilo kao politička tema, onda ste odjednom svi skočili. Niko mi nije postavio ni jedno jedino pitanje o zaštiti životne sredine. Niko nije rekao ni jednu jedinu reč protiv tog projekta 2020. godine.Konačno godine.Konačno da vam kažem zašto sam ponosna na to potpisivanje Memoranduma o razumevanju 2017. godine pored toga što to jasno pokazuje da smo uradili sve otvoreno i transparentno, nego vas tada nije bilo zato što vam to nije bila politička interesantna i zanimljiva tema, a to je da postoje dve stvari u tom Memorandumu o razumevanju koji su prvi put 2017. godine ušle u priču o ovom projektu.Prva je da će sve da ostane u Srbiji, da će sva sirovina da ostane u Srbiji i da će naš narod i naša zemlja da se bogati.A druga je da će morati da se poštuju najviši standardi zaštiti životne sredine. To nije bilo ni u jednom memorandumu, ni u jednom istražnom pravu, ni u jednom zakonu koji ste vi donosili 2006. i 2011. godine, ni u strategiji 2012. godine.Tada nije bio problem koji su pravili stranci, znate zbog čega? Zato što ste vi bili spremni da dozvolite izvoz sirovine i niko drugi nije pravio problem zato što ste puštali da se izvozi sirovina.Hvala vam.

vi znate da repliku možete da tražite neposredno po pominjanju. To kaže Poslovnik.Gospodin Aleksandar Jovanović po kom

Raguš.Gospođo, dame i gospodo narodni poslanici, ima ovde nekoliko pitanja. Možda neki ljudi nisu primetili da su predstavnici opozicije protestvovali 2016. i 2017. ali smo protestvovali 2016. godine zbog rušenja, 2017. godine zbog rušenja u Savamali, zbog krađa izbora, protestvovali smo i zbog zagađenosti vazduha, protestvovali smo zbog zagađenja u Boru, Kruševcu, Kraljevu.Naravno, vi imate pravo da to prespavate. Može neko da se poziva da smo mi tada igrali pasijans. Ja razumem da neki ne znaju da igraju pasijans ipak je to misaona igra, ali tablića, ajnc i provizija od Rio Tinta. To je maksimum do kog mogu da dobace. Više od toga ne.Ali moram da vas nešto pitam ako je taj Rio Tinto dobio neku dozvolu 2001. godine, zašto je čekao 2024. godinu da vi dođete na vlast i da date?I imam pitanje koje je mnogo više, nemojte mi zameriti, ovo je pitanje mnogo više za salu Specijalnog suda za organizovani kriminal, nego za salu sednice Skupštine - koliko ste bre ljudi uzeli proviziju od toga Rio Tinta kada ovo radite ovoj zemlji? Koliki je vaš deo toga da upropastite ovu zemlju zarad projekta Rio Tinta? Zašto obmanjujete građane da smo mi doveli Rio Tinto?Pa, nemojte samo da mi kažete da niste uzeli proviziju. Šta vi ste volonteri Rio Tinta? Ne radite za proviziju? Pa, ljudi čujte šta vam kaže Šabac večeras, Valjevo šta vam kaže Kosjerić, Arilje, šta vam je rekao Bogatić, šta će vam reći cela Srbija? Neće se kopati. Mi smo protiv tog projekta.Istražno pravo nepodrazumeva eksploataciono pravo. Ne, gospođo Tepić, nisu doveli 1998. Godine 1997. godine je Rio Tinto dolazio. Niko nije za ruku uhvatio „Rio-Tinto“ i kazao - dođite vi u Srbiju. Sami su oni došli u ovu zemlju i tražili istražno pravo i mi smo im dali da bi znali šta ova zemlja ima i čime raspolaže, ali mi nismo rezerve zlata u Boru prodali, koje vrede 30 milijardi evra, za 300 miliona evra kao vi. Hvala. Samo da definišem sa vama, replika ili Poslovnik? Izvinite, gospođo Tepić, pošto Milenko Jovanov drži Poslovnik.Sada vas pitam replika ili Poslovnik?Čekate onda Milenka Jovanova.(Marinika ste pomenuti, imate pravo, ali Milenko Jovanov je podigao Poslovnik.(Marinika

107. stav 1. dostojanstvo Narodne skupštine.Morali ste da reagujete i prekinete govornika koji je govorio o tome da je neko uzeo proviziju jer je optužio svoje kolege koje sede oko njega. njega. Nije u redu. To što oni njega ne tretiraju i ne doživljavaju ozbiljno nije razloga da ih na ovaj način vređa.Dakle, on je malopre optužio one koji su 2001. godine registrovali „Rio Savu“, on je optužio one koji su dozvoljavali istraživanje i proširivali prava na istraživanja. On je optužio one koji su donosili, usvajali zakone dok je on igrao pasijans o tome da onaj ko istražuje može da rudari. Sve ih je optužio za to da su uzeli proviziju.Molim vas, na to ste morali da reagujete. To što on ne voli svoje kolege i oni ne vole njega, nije razlog da mi slušamo ovde kako ih on optužuje za korupciju. Znači, to nije mesto Skupštine da se o tome tako govori i morali ste da mu oduzmete reč, da mu ukažete da nije fer da tako govori o svojim kolegama. Hvala. Apsolutno se slažem sa vama i svaki sledeći put ću reagovati.Da li želite da se Skupština izjasni o tome? (Ne.)Hvala.Gospođa Marinika Tepić. Replika.Izvolite. Nemojte vi da brinete ko je u našem društvu i da li nas neko vređa ili ne. Mi smo ponosni na naše saborce čak i kada se ne slažemo za razliku od vas koji bukvalno spržite sve koji vam se približe pa ih i uništite.Što se tiče dolaska kao što je Srđan ponovio, da, 1997. saradnja sa Rudarskim fakultetom, 1998. prvi put dolaze u dolinu Jadra.Ono što je takođe bilo važno, što ste vi krili, je da je recimo rođeni ujak Zorane Mihajlović, pošto su znali oni koji su tada donosili odluke čemu se približavamo, otvorio firmu baš za eksploataciju litijuma pa ste brže bolje pritisli Zoranu Mihajlović da da prekine, odnosno da ta firma ne funkcioniše više, a da se ne bi razotkrilo za nepotizam.Vidim sada da se šeta po medijima nažalost i tamo gde ne bi trebalo žena koja na teretu ima bar 300 godina robije i meni je interesantno, ovo upućujem naravno i Tužilaštvu za organizovani kriminal, kako neko ko od 2005. i 2006. kao specijalni savetnik Labusov za energetiku sve vreme trasira put da biste došli do ovog potpisivanja koje ste imali pretprošlog petka i svi su drugi krivi samo SNS i njena Zorana Mihajlović nije kriva, kroz G17 tada na tome radite. Ne ove stranke koje sede ovde.Sada nama spočitavate da smo mi pripremali ili želeli rudarenje litijumom. To je laž i vi to dobro znate.Podsetiću još jednom na projekat „Zimvald“ za koji tvrdite da je najčistiji. Svako od vas i svako od građana neka ode na internet sajt „Zimvald korporacije“. Ne postoji reč sumpor ili sumporna kiselina u bilo kom opisu procesa kada je reč o litijumu i nemojte da zamajavate ljude da će sve biti kako treba. Neće biti kako treba. Srbija se budi. Srbija se buni i dobro pazite šta vam govori, jer nećete obmanuti građane kao 2020. 2021. i uoči izbora 2022. kada ste pobegli lažući i obmanjujući građane. Gospođo Tepić, ovo preostalo vreme oduzimam vam naravno od vremena vaše grupe.Replika, gospodin Milenko Jovanov.Izvolite. Dobro, ovo što smo sada na kraju čili je zapravo suština. Srbija se buni. Srbija se budi. Letećete sa vlasti. Videćete. To je isto ono što smo slušali prošle godine u ovo vreme, gospođo Raguš, setićete se. Srbija se buni. Srbija se budi. Letećete sa vlasti. Videćete. To je isto ono što su radili kada je bila korona. Doduše, tada je koleginica tražila da se raspiše referendum i oko korone.Mi evo sada kažemo da ne bežimo od toga da bude referendum i o Rio Tintu, odnosno o eksploataciji litijuma.Evo sada neće referendum. Vidite, kada im kažete da se narod izjasni, toliko veruju. Kažu – postigli su uniforno mišljenje. Ovaj priča pet dana kako 55% ljudi je protiv toga. Ja gledam istraživanja, a istraživanje je radio Đoka Vlah.Đoka Vlah.Đoka Vlah nije u stanju da pogodi ništa. Đoka Vlah nije u stanju da pogodi koji je dan danas, a ne da pogodi koje procente, ko je za šta i oni se na to pozivaju. Pritom mu niko nije rekao da uniformno ili unisono mišljenje treba da bude 100% i bar 98%, 97%. Kako može 55% da bude uniformno i unisono? To može biti pola-pola onda, u najgorem slučaju. Ali, nije ni to bitno.Bitno je to da kad im kažete da su uradili nešto dobro za ovu zemlju, da su krenuli u pravcu koji znači modernizaciju, dolazak stranih investicija, eksploataciju ruda, oni viču – nismo, nismo, nismo. Dakle, oni beže od toga. I kada im mi priznamo da su nešto dobro uradili, oni beže od toga da to prihvate. Ne razumem zašto? Pa, znate zašto? Zato što je sad važno na ovoj platformi da su protiv nečega, da grade nekakav politički pokret i to je to. I sad organizuju svaki dan negde drugo skup, lažu ljude u Aranđelovcu, u Kragujevcu, kažu – tamo će da se kopa. Šta da se kopa? Šta da se tamo eksploatiše? Nema ničega. Nema ničega. U Koceljevi. Obmanjuju ljude, ne bi li na taj način negde mobilisali narod i onda se oni stavili na čelo i evo ih oslobodioci, idemo na izbore na koje nećemo da izađemo.Evo, što se tih izbora tiče, ako ostanete pri onoj izjavi sa one televizije na kojoj gostuje Zorana Mihajlović, da nećete da izađete na izbore, samo obećajte javno da nećete da izađete na te izbore, pošto kažete – hoćemo izbore na koje nećemo izaći. Evo, mi svi napuštamo salu tog momenta i idemo da kampujemo ispred predsedništva da molimo predsednika da nam da te izbore na koje nećete da izađete, da ne slušamo više ove gluposti, odricanje od sopstvenog života i sopstvene istorije, pa čak i dobrih stvari koje su uradili za ovu zemlju. Hvala. Kao i malopre, prekoračeno vreme oduzimamo od vremena grupe.Gospođa Snežana Paunović u ime grupe. Izvolite. Gospođa Paunović, u ime crvenih, poštovane kolege i uvaženi građani Srbije, poštovani ministri.Razumela sam gospođu Brnabić da ste vi u skladu sa Poslovnikom sišli na svoje poslaničko mesto da odgovorite na sve ono što slušamo ova četiri dana, ali nisam razumela kako smo došli do toga da početak saradnje sa „Rio Tintom“ kompanijom se vrati u 1997. i 1998. godinu.Poštovane kolege, argumenata bez, sa jeftinom kvalifikacijom, iako se meni uvek sviđa nas zovete crvenima, ja sam presrećna zbog toga, da li ste to upravo optužili svoju državu koja je preko Rudarsko-geološkog fakulteta, ako dobro razumemo, ostvarila saradnju sa međunarodnom kompanijom „Rio Tinto“ i to je greh nemerljivih razmera od pre skoro pa 30 godina? Da li ste upravo pokušali da i 2001. i 2004. godinu preskočite i vratite u 1997. i 1998. godinu, samo zato što su ljudi od struke sarađivali u određenom periodu?Da li je moguće da građanima Srbije objašnjavate svoje stavove na bazi kritike zašto o jednoj važnoj temi, pritom nisam naišla na podatak, može biti i da grešim, da je 1997. ili 1998. godine „Rio Tinto“ ostvario saradnju sa Rudarsko-geološkim fakultetom baš zbog litijuma? Pretpostavljam da su ljudi sarađivali i na temu nekih drugih kaže koleginica – baš zbog litijuma. Meni ostaje, dok ne proverim to, da joj verujem, ali čak i da ste u pravu, da li je moguće da sa ove distance dozvoljavate sebi luksuz da sa pozicije apsolutnog amatera na temu, kritikujete razgovore i saradnju stručnih lica? Da li stvarno dozvoljavamo sebi da kao ozbiljni narodni poslanici na ovaj način razgovaramo o bilo kojoj temi, a kamoli o ovoj za koju takođe mislim da je jako važna? Hvala.

Veselinović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Želeo bih par reči da kažem koje se tiču izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti. Taj zakon, moram da budem iskren, podržavam, jer smatram da bi bilo mnogo korisno da se više takvih zakona primenjuje. Međutim, taj zakon je svakako mnogo bolji nego ono što smo imali, onaj sistem brzih prstiju, gde su se pripadnici službi bezbednosti prijavljivali putem brzih prstiju, pa je to ispao na kraju cirkus, da nam se ceo svet smeje.Međutim, što je mnogo interesantnije, mene zanima jedna druga stvar. Da li se planira da se u nekom narednom periodu isto tako grade stanovi i za neke druge službe, pre svega za pripadnike sektora zdravstva, sektora prosvete? Jer svi mi znamo da se danas dešava egzodus pre svega zaposlenih u zdravstvu, da ti ljudi odlaze u inostranstvo ili odlaze u privatni sektor. Nemojte da bilo ko kaže da to nije tačno. Svako ko ode danas u bilo koji dom zdravlja ili u bolnicu, može da vidi da lekara i medicinskih sestara nema dovoljno. Pa sam hteo da vidim da li se to planira, i to je moj predlog da se razmisli o tome da se u narednom periodu planira izgradnja stanova za te deficitarne kadrove.Ono što je gospodin Vučević rekao pre neki dan, da 200.000 ljudi iz inostranstva čeka dozvolu da dođe da radi u Srbiji je nešto što ja ne mogu da osporim, jer ja kao član Svetske federacije sindikata, član predsedništva najveće svetske i najstarije sindikalne organizacije, svakako ne mogu da osporavam dolazak tih radnika, ali sam siguran da ti ljudi ne mogu da zamene naše stručne kadrove, pre svega u zdravstvu i prosveti.Ono što bih još želeo da iskoristim da kažem i da postavim pitanje nekim ministrima je – zašto ja kao narodni poslanik ne dobijam odgovore od raznih ministarstava kojima sam uputio pitanja. Od do sada nekih desetak, dobio sam jedan odgovor, u kome ništa ne piše, ali mi je posebno interesantno jedno pitanje koje sam postavio gospodinu Dačiću i gospođi Maji Perović.Tiče se toga, i probaću da ga citiram, da li je izvesni Milan Zlatković, zvani Štroka, iz Knjaževca osuđivan za dela iz privrednog kriminala.

Taj čovek je prošle godine kolima pokušao da zgazi predsednika Sindikata „Sloga“ u „Falk istu“ Uroša Savića, za šta postoje snimci. Za njega u ovom trenutku tužilaštvo traži kaznu zatvora zbog svih krivičnih dela.Ono kako je taj Zlatković Štroka mogao da zakupi deo kompanije „Falk ist“ i da postane poslodavac, pod krajnje sumnjivim okolnostima, i da zaposli skoro 200 radnika, pritom kršeći zakon. Ono što je interesantno, neću da kažem da je taj čovek član SNS, jer to ne znam, ali da se u svojim mejlovima poziva na Milana Đokića, predsednika opštine Knjaževac je nešto što je za mene fascinantno, jer čovek iz kriminogenog miljea ne samo što samo što maltretira, šikanira i mobinguje radnike, nego me interesuje da li je on osuđivan za privredni kriminal i na koji način takvo lice može da bude rukovodilac i vlasnik fabrike.Što se toga tiče, i za gospodina Sinišu Malog bih imao jedno pitanje, da Poreska uprava, koja je pod njegovom ingerencijom, da kažem, proveri poslovanje Milana Zlatkovića, zvanog Štroka, jer je on lično meni rekao da nije platio porez državi Srbiji u iznosu od 245.000 evra. Tako da, gospodine Mali, poslaćemo vam dopis ovih dana, pa molim vas proverite poslovanje kompanije „Leda MM“ iz Knjaževca i svih firmi koje su vezane sa njim.Isto njim.Isto tako, gospodine Mali, pošto ste rekli da je prosečna plata u Srbiji 100.000 dinara, ja to pozdravljam, ali to meni deluje, znate ono kao, neko jede kupus, neko jede meso, svi u proseku jedemo sarmu. Sa te strane, recimo, gospodin Bajatović ili gospođa Tabaković jedu meso, i to u ogromnim količinama, ali zato radnici „Leda MM“ kod Štroke jedu kupus u malim količinama, ali zato svi u proseku jedemo sarmu.Interesuje me zašto niste pomenuli medijalnu zaradu. medijalna zarada je danas u Srbiji nešto malo iznad 70.000 dinara, a svi znamo da medijalna zarada je zarada koju prima više od 50%, odnosno 50% zaposlenih u Srbiji. Pa me interesuje kojom alhemijom biste vi mogli da objasnite radnicima kod Zlatkovića Štroke, koji rade za 47.000 dinara, kako da dođu ne do prosečne republičke zarade, nego kako da dođu do medijalne republičke zarade od 70.000 i Čisto mali savet, s obzirom da će uskoro krenuti pregovori oko povećanja minimalne zarade za narednu godinu, nemojte, molim vas, da gledate minimalnu potrošačku korpu. Minimalna potrošačka korpa kao kategorija ne postoji. To je prevaziđeno, to ne postoji nigde u svetu. Gledajte šta je plata za dostojanstven život.Plata život.Plata za dostojanstven život je ono što građani Srbije i radnici Srbije moraju da imaju. Tako da bih vas zamolio da u narednom periodu vodite računa o toj kategoriji, a ne o minimalnoj potrošačkoj korpi. Nadam se, jer mi nećemo naravno kao sindikat učestvovati u tim pregovorima, i nikada nismo ni učestvovali, ali vam skrećem pažnju i da kažem mislim da bi minimalna zarada za narednu godinu, ako hoćemo da na neki način popravimo status tih zaposlenih ne bi smela da bude ispod 500 evra. Hvala. Evo, vidite, dragi kolege, pogotovo kolege iz opozicije, da sam isključivo poštovala odredbe Poslovnika, gospodin Veselinović bi bio prekinut posle prvog minuta, apsolutno je govorio o svemu samo ne o dnevnom redu.Ja vas molim, znam da je stil čovek, ali ja vas molim da bismo sa uspehom završili ovo zasedanje i svako od vas rekao to što želi, u smislu da izrazi svoj politički stav, ipak se držite dnevnog reda ili nemojte onda prigovarati zašto rasprava ode u totalno drugačijem toku.Po Poslovniku? Samo ćete mi reći Hvala predsedavajuća.Član 107.Mi smo sad imali priliku da čujemo čoveka koji je najodgovorniji za stanje, za pogoršanje stanja u kompaniji „Falke“ u Knjaževcu. Na krilima protesta 2017. godine, tamo je formiran politički sindikat, koji je ovaj čovek predstavlja i ja sam i tada kao šef kabineta predsednika opštine, a i na nedavnim štrajkovima prošle godine kao narodni poslanik učestvovao u pregovorima između kompanije i menadžmenta, kao posrednik u ime lokalne samouprave.Koliko on brine o pravima radnika govori Nacrt sporazuma koji ja imam ovde na mejlu koji su mi tada poslali iz njegovog sindikata gde je druga tačka sporazuma

mogao da zarađuje i to su ljudi tamo prepoznali na kraju i ti ljudi koji spominjete, koji su vodili sindikat i jedan i drugi više ne rade u toj fabrici, već su otišli u inostranstvo, dogovorili sa menadžmentom, uzeli otpremnine, itd.U

Taman kad se tamo normalizovala situacija, to je fabrika koja zapošljava 1.000 ljudi, najveći poslodavac posle Ziđina u istočnoj Srbiji i vi ste došlo sa političkim sindikatom da rušite i Knjaževac i tu fabriku i život tih građana tamo. I onda vi sad imate pravo da pričate o bilo čemu i radničkim pravima. Vi ste vašu brigu o radničkim pravima dokazali kada ste poslali taj sporazum, gde je druga tačka da se što pred pristupnice odnesu u obračunsku službu kako bi moglo radnicima da se odbije od plate, da leže vama na račun, gde su radnici, kada su videli taj sporazum pocepali. Mi smo sa njima napisali sporazum u 17 tačaka i to su potpisali i predsednik opštine i vlasnik, direktor kompanije i predstavnik ovlašćenog sindikata.Stvarno nema smisla da se bavimo takvim stvarima, hajde bar da budemo iskreni. Dakle, kada se svi budete isključivo pridržavali Poslovnika, onda ćemo tako i da radimo. Nemojte prigovarati drugoj strani ono što sami radite.Gospodine Josifoviću, s obzirom da ste zloupotrebili Poslovnik po članu 103. stav 8. da citiram za sve – u slučaju iz stava 7. ovog člana predsednik ili predsedavajući Narodne skupštine dužan je da vreme koje narodni poslanik koristio, zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupu u pretresu tekuće tačke dnevnog reda. Vaša poslanička grupa je upravo ostala bez dva i po minuta

to liči?)Na vas? Da vam kažem neću da se prepirem sa vama, ja u ovom slučaju procenjujem ko ima pravo na osnovu Poslovnika. To je pravo predsedavajućeg i predsednika i ja verujem da i sami znate da sam više nego tolerantna, podjednako kao i gospođa Brnabić i ostali potpredsednici koji su u prili da vode. Nemojte to da zloupotrebljavate. Svako će dobiti priliku da govori, samo za to morate da imate

i mi smatramo da će ovo biti jedan od stubova naše nacionalne politike u budućnosti. Imperativ opstanka našeg naroda i imperativ razvoja naše države jeste da znamo ko smo, gde smo danas i kojim putem želimo da se krećemo u budućnosti da bismo uopšte i opstali, da sačuvamo našu tradiciju, da zaštitimo našu istoriju, našu kulturu, jezik i pismo, to nije ono što samo dugujemo našim precima kao dug prošlosti, to je nešto što je iskazivanje svesti prema budućnosti i naš dug prema potomcima.Ovom deklaracijom mi potvrđujemo naš nacionalni identitet. Ovom deklaracijom mi potvrđujemo one zajedničke vrednosti koje su protkane stvaralaštvom kako Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Jovana Dučića,

smo u pethodnih nekoliko dana čuli kritike usmerene na ovaj dokument, a te kritike su išle iz dve krajnosti. Jedna da je ovo mrtvo slovo na papiru, druga kritika da je ovo nacionalni pamflet. Zapravo, realnost je da je ovaj dokument odraz odgovornosti naše politike koju možemo da vodimo u ovom turbulentnom geopolitičkom trenutku.Kada to kažem navešću i razloge zašto to mislim. U ovom dokumentu mi se držimo Ustava Republike Srbije, branimo principe Dejtonskog sporazuma, poštujemo suverenitet svake države, zalažemo se za saradnju u regionu i dobre međususedske odnose što jeste veoma važno, ali pokazujemo brigu prema svakom Srbinu ma gde god on živeo.Moje kolege iz poslaničke grupe Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, govorile su takođe detaljnije o ovom dokumentu, ali ja ću dodati samo da nas socijaliste su vrlo često kritikovali zbog Dejtonskog sporazuma, a tri decenije su pokazale da taj sporazum jeste obezbedio sa jedne strane mir, a sa druge strane garantuje očuvanje identiteta i autonomiju u kreiranju sopstvene politike Srba u Bosni i Hercegovini.Ovaj dokument jeste odraz naše potrebe da budemo jedinstveni, da iskažemo naše jedinstvo. Ovaj dokument jeste odraz naše volje da više sarađujemo na svim i kada ovo kažem posebno mislim i na pogranične lokalne samouprave za koje znam sa sigurnošću koliko im je važno da se više pomažemo, jer iako smo podeljeni granicom mi smo vrlo često najupućeniji jedni na druge.Zatim,

U 26 stavu ove deklaracije pominje se da je važno da ujedinjeni čuvamo stara prijateljstva i da pravimo nova savezništva.Baš kroz ostale tačke dnevnog reda kao što su bilateralni sporazumi sa našim prijateljima koji su i na međunarodnom planu štitili naš teritorijalni integritet, štitili naš suverenitet, a samim tim bili su tu i na strani međunarodnog prava. Upravo te vlade i te države koje su UN i međunarodnim organizacijama i drugim institucijama bile na strani međunarodnog pravnog poretka tako što su štitile naš teritorijalni suverenitet i teritorijalni integritet, mislim da moramo da pominjemo sa isključivo velikim poštovanjem, da im kroz ove bilateralne sporazume i unapređenje saradnje iskažemo zahvalnost, da učvrstimo naša prijateljstva i da produbimo saradnju u onim oblastima gde je to moguće.Mislim tu i na bilateralne sporazume i sa Kinom i sa Kubom i sa Mađarskom, ali ništa manje značajno i važno nisu bilateralni sporazumi kao što su sa državama Sao Tome i Principe i Gabonom, koje smo čuli ovde prethodnih dana bile i omalovažavane.Takođe, bezbednost je reč koja se negde prožima kroz sve sfere našeg društva. Ja ću kroz tačku dnevno reda koja se odnosi na pitanje, odnosno Predlog zakona za stambena pitanja pripadnika bezbednosti reći samo da najbolji dokaz hrabrost i čast i odanost prema službi i državi jeste odabrati zanimanje pripadnika snaga bezbednosti. Mi to moramo da poštujemo. Ovakav jedan način rešavanja stambenog pitanja, kao jednog najznačajnijeg pitanja egzistencijalnog jeste vid države da pomogne ovo tako važnu profesiju koju, nekako čini mi se vrlo često smatramo važnom, ali previđamo koliko je rizična.Nažalost, pre samo nekoliko dana imali smo priliku da vidimo kako se jedan mlad život, jednog policajca prerano ugasio i samim tim, a on je samo branio svoju državu i služio svojoj Srbiji.Naša politika u ovom trenutku je važna kada se govori o deklaraciji, samim tim zbog toga što je ovo jedan važan iskorak, da se država okrene svemu onome što je važno za naš narod. Zato će SPS podržati ovu deklaraciju i takođe dati podršku ostvarenju svih ovih ciljeva koji će verujem na najbolji mogući način ostvariti, a koji su utvrđeni ovom deklaracijom. Zahvaljujem. Hvala vama gospođo Radović, posebno zbog toga što ste isključivo govorili o dnevnom redu.Sledeći je Ahmedin Škrijelj.Molim vas prijavite se, da mogu da vam dam reč. Izvolite. Predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, članovi Vlade, stranka Demokratske akcije Sandžaka ne spori pravo srpskom narodu na saradnju ukoliko se ta saradnja ne ostvaruje na štetu interesa, potreba i sigurnosti drugih naroda, suvereniteta i teritorijalnog integriteta drugih država, a naročito države Bosne i Hercegovine.Detaljnom analizom predloženog dokumenta sam po sebi nameće se zaključak da je ova deklaracija pretnja miru i stabilnosti na Balkanu. Ukoliko se ova deklaracija usvoji, ona će predstavljati prepreku za vraćanje poverenja među narodima i državama na prostoru zapadnog Balkana, a naročito vraćanju poverenja između Bošnjaka i Srba, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.Deklaracija o kojoj danas raspravljamo pokazatelj je jasne namere za nacionalnom dominacijom i realizacijom velikodržavnih projekata, što se ne može oceniti kao pozitivan korak ka vraćanju poverenja i uspostavljanja saradnje u regionu. Predložena deklaracija zanemaruje više ključnih pravnih i političkih činjenica, a ja ću pomenuti samo neke.Prva. U Srebrenici je nad bošnjačkim narodom izvršen genocid. To je utvrđeno presudama relevantnih međunarodnih sudova. Tu činjenicu ova niti bilo koja deklaracija ili rezolucija ne mogu izbrisati.Dva. Republika Srpska nije država već deo međunarodno priznate države i Bosne i Hercegovine.Tri. Republika Srbija je višenacionalna država. Jedan od manje brojnih naroda koji žive u Republici Srbiji su i Bošnjaci kojima nije dopušteno da ostvaruju svoja Ustavom garantovana prava.Četiri. Republika Srbija je sekularna država u kojoj verski službenici ne bi mogli, niti bi trebali kreirati državnu politiku, a posebno ne u slučajevima kao što je ova deklaracija i ono što je njen krajnji cilj.Republika Srpska kao neotuđivi deo države Bosne i Hercegovine ne može imati nikakav dan državnosti. Prema tome, ovo što piše u tački 29. deklaracija predstavlja otvoren udar na suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine.Proglašavanjem pesme „Bože pravde“ za svesrpsku himnu, stvara se obaveza revizije Ustava i zakona i promena sadržine grba, zastave i himne Republike Srbije. Novi grb, zastava i himna treba da odražavaju multietnički karakter Republike Srbije i da svojom sadržinom ne vređaju ničija nacionalna i verska osećanja.Vlada i državni organi Republike Srbije imaju obavezu da svim narodima koji žive u Republici Srbiji omoguće sve ono što traže za pripadnike srpskog naroda u drugim državama, uključujući unapređenje ustavno-pravnog statusa, unapređenje sveukupnog položaja i ostvarivanje do sada garantovanih prava.Koristim priliku i prisustvo članova Vlade da vas podsetim da je Bošnjacima u Sandžaku onemogućeno ostvarivanje Ustavom garantovanog prava, nezastupljenost u policiji, sudstvu, tužilaštvu, vojsci, službama sigurnosti i drugim državnim organima i službama u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva. Tražim od vas da hitno preduzmete odgovarajuće mere i otklonite sve prepreke koje ne dopuštaju Bošnjacima da koriste prava, koja im Ustav i zakon garantuju.Na u uvodu ove deklaracije navodi se, između ostalog da i narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije proglašavaju ovaj dokument, aludirajući da svi narodni poslanici stoje uz ovu deklaraciju.Stranka Demokratske akcije Sancaka, neće podržati usvajanje ove deklaracije.Kao što sam rekao SDA Sandžak ne podržava donošenje ove deklaracije, mi ne stojimo iza ovog dokumenta, i ne možete isticati i predstvljati da svi narodni poslanici podržavaju ovu deklaraciju.U naše ime nemate pravo to da radite, hvala

javni medijski servis, glasati protiv, jer smatramo da je povećanje ove pretplate još jedan finansijski udaraca na već iscrpljene budžete naših građana.Namećete građana.Namećete plaćanje pretplate za RTS, čiji je jedini posao da sprovodi kampanju SNS, da dok krši Ustav, krši Zakon o javnom informisanju i svakako obmanjuje građane. Preko 11 miliona evra mesečno otmete od građana Srbije za ovu pretplatu.Ne garantujete ničim da ćete objektivno izveštavati građane i mi ne znamo gde taj novac odlazi, jer i onda kad se otkriju finansijske malverzacije rukovodstva RTS, tada predmet u tužilaštvu stoji više od godinu dana, evo već nepomično. Na snazi je diktatorska cenzura za sve kritičare vlasti.Iskreno, zbunio nas je ovaj vaš predlog s obzirom da i mi i građani znamo koliko odlučno ste se borili dugi niz godina da ukinete ovu pretplatu. Podsetiću vas da ste 2012. godine, vašu predizbornu kampanju započeli upravo ovim rečima – predlog kako da građanima uštedimo jeste da ih lišimo suvišnog troška, ne plaćanjem i ukidanjem RTS pretplate.Da li ste tako rekli, gospođo Tabaković, ovo su vaše reči?Vi dolazite na vlast, ali pretplata ostaje. Milion ljudi tada je glasalo protiv vas i zašto oni ne mogu da vide i da čuju svoje predstavnike na ovoj televiziji. Kažite mi kada je poslednji put bilo koji opozicioni predstavnik gostovao na bilo kojoj emisiji, na ovoj televiziji, a da je to bilo van kampanje.Zašto nije moglo pre neki dan da se vidi Valjevo, Loznica, Arilje, Kosjerić, koje je sa svojim građanima ustalo protiv kopanja litijuma i vaše saradnje sa Rio vidimo izjavu predsednika Vučića iz 2013. godine, koji kaže – RTS pretplata samo preko mene mrtvog. Predsednik, evo ga živ i zdrav, ali pretplata je ostala.Nešto kasnije plasira se sada već čuvena rečenica: " TV pretplata, kao što sam obećao građanima Srbije, biće ukinuta, jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. To je moja obaveza i od nje neću odustati", kraj citata predsednika Republike.Ono što je interesantno, 2017. godine u vašim novinama "Kurir" izjava - ukidam RTS pretplatu, ulazi u superfinale najvećih laži SNS politike i predsednika Republike, i to glasovima čitalaca.Ako ste tada lagali građane, lažete ih i sada. Garantujete im neku zaštitu životne sredine, kao što ste ne tako davno garantovali da Srbe na KiM niko neće moći da lovi kao zečeve. Evo, svedoci smo svi da se dogodilo sve suprotno. Ignorišete ekološke posledice, ignorišete volju stanovništva i svoj lični interes i interes stranih korporacija stavljate ispred interesa sopstvenog naroda. Spremate se da nam nadvijete najveću opasnost nad Srbijom, i to preko čitavog prostora fronta Cerske bitke da izgradite nekakve rudnike. Narodni pokret Srbije vam to neće dozvoliti. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Živan Bajić.

Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici,

kojim se šalje jasna poruka da su državni i nacionalni interesi temelj opstanka našeg naroda.Ono što posebno želim istaći i naglasiti da se ovom Deklaracijom afirmiše mir, da se odbacuju bilo kakvi sukobi, da ova Deklaracija nije usmerena protiv bilo koga, protiv bilo kog naroda i protiv bilo koje države. U njoj se jasno govori o poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, iako svi dobro znamo da su Republici Srpskoj na grub i neprihvatljiv način otete 83 nadležnosti.U njoj se takođe govori o potrebi i važnosti poštovanja Rezolucije 1244 i jasno se govori da su KiM neodvojivi deo Republike Srbije.Zbog toga su apsolutno neprihvatljive zlonamerne i nerazumljive reakcije iz političkog Sarajeva, odnosno neprihvatljivi napadi bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH, Denisa Bećirovića i Željka Komšića, koji govore da je ova Deklaracija tobože udar na Bosnu i Hercegovinu, udar na Dejtonski mirovni sporazum.Takođe, odbacujem i teze pojedinih kolega u Narodnoj skupštini Republike Srbije da ova Deklaracija ima za cilj nacionalnu dominaciju. To je jedna brutalna laž i upravo ova Deklaracija afirmiše ravnopravnost, afirmiše sve one temeljne vrednosti za koje se zalaže srpski narod i istovremeno poštuje da ta ista prava i vrednosti mogu da zastupaju i drugi narodi na prostoru zapadnog Balkana.U Deklaraciji se ističe potreba borbe za istinu o događajima 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije i, naravno, borba za istinu o onome šta se zaista događalo u Srebrenici, ali ne samo jula 1995. godine, nego u čitavom periodu od 1992. do kraja rata.Ovom rata.Ovom Deklaracijom se jasno šalje poruka i odbacuje se monstruozna laž da su Srbija i srpski narod tobože vodili agresorske, napadačke ratove,

suprotno.U Deklaraciji se izražava pijetet prema svim žrtvama, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost, ali istovremeno se govori o važnosti borbe za istinu o stradanju našeg naroda 90-ih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije. Činjenice jasno govore da je sa područja današnje Hrvatske proterano više od pola miliona Srba, da je sa područja današnje Federacije BiH takođe proterano više od pola miliona Srba i da je

na prostoru bivše Jugoslavije.Zbog toga je važno da Srbija vodi jednu sistematsku i plansku borbu za istinu o stradanju našeg naroda. Mislim da bi bilo dobro da imamo jednu posebnu državnu instituciju, memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije koji bi se na jedan planski i sistemski način bavio ovim pitanjem.U Deklaraciji se govori o internacionalizaciji počinjenoga genocida nad srpskim narodom u zloglasnoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mislim da je važno da Skupština Srbije donese rezoluciju o osudi genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima u NDH da se osnuje memorijalni centar genocida nad srpskim narodom NDH, da se odredi dan sećanja na srpske žrtve genocida u NDH i da se započne jedna aktivna diplomatska politička borba za međunarodno priznanje genocida u NDH nad našim narodom, jer bez te činjenice nije moguće potpuno razumeti događaje godina prošlog veka, koji su se dešavali na području bivše Jugoslavije.Posebno je važno da se, između ostalog, u Deklaraciji govori da će Srbija i Republika Srpska nastaviti da snažno podržavaju srpske povratnike u Federaciji u Federaciji BiH.Ja želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije koja je u prethodnom periodu preduzela niz konkretnih mera sa ciljem pomoći srpskim povratnicima Federaciji BiH, a posebno u četiri opštine gde su Srbi većina ili značajna apsolutna ili relativna većina. Dakle, to su Drvar, Glamoč, Grahovo i Petrovac.Srpski narod u Federaciji BiH se nalazi u veoma teškoj situaciji. Federalne i kantonalne vlasti krše jedan od temeljnih principa Dejtonskog sporazuma, princip zapošljavanja Srba u državnom i javnom sektoru. Srbi u Federaciji BiH žive u selima bez dobrih puteva, bez vode, bez struje, bez ambulanti,

ističu naši zemljaci sa tog područja jeste važnost i značaj regionalnog puta Glamoč - Drvar. To je put dužine oko 60 kilometara. Svega nekoliko kilometara je asfaltirano, oko 17 kilometara je makadam, a oko 40 kilometara je deo puta gde je bio asfalt koji je sada potpuno uništen.Naši zemljaci iz zavičajnog udruženja sa tog područja apeluju na Vladu Republike Srbije da pomogne asfaltiranje ovog veoma važnog puta, koji je jedan od ključnih preduslova opstanka našeg naroda na tom području i jedan od ključnih preduslova razvoja poljoprivrede, stočarstva i pčelarstva na tom području.Takođe, veoma je važno, i to ističem u prvi plan, da se asfaltira put federalni Drvar – Istočni Drvar. Naime, svakodnevno više od 100 naših zemljaka putuje iz Istočnog Drvara u federalni Drvar na posao ali, nažalost, gotovo u nemogućim uslovima pokušavaju da pređu taj put, jer je put u katastrofalnom stanju.Ono što bi bilo dobro jeste da se deklaracija dopuni sa nekoliko stvari. U deklaraciji se ne govori o pomoći srpskim povratnicima u Hrvatsku. Mislim da bi bilo važno da imamo jednu posebnu tačku vezano za naš narod koji živi i na krajiškom području i u hrvatskim gradovima, ali nažalost sve ih je manje i manje. Hrvatska vodi jednu plansku politiku diskriminacije preostalih Srba u Hrvatskoj. Sve ono što sam govorio za položaj Srba u Federaciji BiH važi i za položaj Srba u Hrvatskoj.Dakle, na krajiškom području, hrvatska sela, vidite elektrifikaciju, dobre puteve, vodovod, prodavnice, mobilnu mrežu, a onda kada idete dalje naiđete na sela bez dobrih puteva, bez vode, vez struje, bez mobilne mreže, bez prodavnica, bez javnog prevoza, onda znate da ste ušli u srpska sela. To je nažalost jedna realnost, iako se Hrvatska obavezala, kad je ušla u EU, da će nastaviti da radi na ravnomernom razvoju svih njenih delova, uključujući i krajiško područje i područje u kojima živi preostali srpski narod.Drugo narod.Drugo važno pitanje koje nije istaknuto u deklaraciji, a mislim da je od suštinskog značaja, to je pitanje otetih imovinskih, stečenih statusnih prava preko milion proteranih Srba sa područja današnje Hrvatske , Federacije BiH i preko 250 hiljada Srba i drugih nealbanaca sa područja Kosova i Metohije. Često govorim o važnosti jednog trećeg međunarodnog sporazuma, pored Dejtonskog mirovnog sporazuma, pored Rezolucije 1244, a to je Bečki sporazum o sukcesiji koji je potpisan 2001. godine u Beču od strane predstavnika država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Taj Sporazum je ratifikovan u svim parlamentima, dakle i u parlamentu Slovenije, Hrvatske, BiH, BiH, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Makedonije i po međunarodnom pravu, po ustavima tih država, taj Sporazum ima jaču pravnu snagu od svih domaćih zakona.Bečki Sporazum o sukcesiji ima sedam aneksa. Suštinski je važan za građane, za pravna lica, za naše firme koje su imale ogromnu imovinu u Hrvatskoj. Aneks 7. tog Sporazuma privatna svojina i stečena prava. U njemu se jasno kaže da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti zaštićena i vraćena prava koja su imali na dan 31. decembra1990. godine, a svi ugovori, a bilo ih je mnogo, koji su sklopljeni pod pritiscima i pretnjama, moraju biti proglašeni ništavnim. Važno je kao država da insistiramo na poštovanju Bečkog Sporazuma o sukcesiji i, ponavljam, posebno Aneksa G tog sporazuma, koji nazivam Biblijom svih prognanih Srba i svih drugih oštećenih građana, jer imali smo dosta građana Srbije koji nisu rodom i poreklom iz tih krajeva, ali su do 1991. godine sagradili vikendice i kuće na jadranskoj obali i sada imaju problema kako da vrate svoja oteta imovinska i stečena prava.Još bih samo ukratko rekao nekoliko važnih činjenica. Imamo konstantni progon časnih srpskih boraca koji su se borili za svoj narod i državu od strane pravosuđa u Zagrebu, Sarajevu i Prištini. Dakle, to nisu nezavisna, to nisu nepristrasna pravosuđa. To su etnički motivisana pravosuđa u funkciji državnih antisrpskih politika u Zagrebu, Sarajevu i Prištini. Važno je da Srbija stane iza srpskih boraca, da im pruži svu stručnu, pravnu i finansijsku pomoć. Oni nisu vodili privatne ratove, država treba da ih na svaki način pomogne da se brane u montiranim sudskim procesima koje, ponavljam, pokreće pravosuđe u Zagrebu, Sarajevu i Prištini.Važno

nad našim narodom koji su počinjeni od strane hrvatskih, muslimanskih i albanskih paravojnih i vojnih formacija i nad našim ratnim zarobljenicima i nad našim civilima. Činjenica je da se zločin desio na svim stranama. Sada imamo imamo nažalost jedan narativ, jednu matricu da se samo poštuju muslimanske, odnosno, bošnjačke, hrvatske i albanske žrtve, da se njima odaju počasti, a da se srpske žrtve omalovažavaju, ponižavaju i guraju u drugi plan. Upravo sudskim postupcima bi jasno pokazali koliko su bili masovni zločini nad našim narodom devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije.Važno

To su ljudi koji su se časno, čestito i hrabro borili za svoj narod i državu protiv proustaškog režima Franje Tuđmana i krajnje je vreme da država prizna njihovu časnu i čestitu borbu.Stambeno pitanje. Želim da se zahvalim predsedniku Vučiću koji je avgusta prošle godine jasno rekao, prilikom dodele ključeva prognaničkim porodicama koji su dobili stanove u beogradskom naselju Ovča, da će Vlada Republike Srbije do 2028. godine da reši stambeno pitanje za još oko osam hiljada prognaničkih porodica iz Hrvatske, Federacije BiH, da se reši stambeno pitanje svih prognanih Srba i svih drugih nealbanaca sa područja Kosova i Metohije. Apelujem na Komesarijat za izbeglice da konačno raspiše četiri javna poziva

da četiri komisije urade konačne liste i da se u skladu sa obećanjem predsednika Vučića ovo pitanje završi do 2028. godine.Konačno,

Apel na Ministarstvo odbrane da odradi poseban kontingent stanova i da se reši njihovo stambeno pitanje. To su ljudi koji su zašli u sedmu, osmu, pa i devetu deceniju života, ne mogu više da dignu kredite i treba se naći jedno ljudsko rešenje da konačno reše svoje stambeno pitanje, a ne da žive po šupama, prostorijama, u kasarnama itd.To su neka pitanja koja su važna, koja nisu u deklaraciji, ali ponavljam još jednom – ta pitanja treba staviti na dnevni red, treba odrediti mere, aktivnosti da se ona rešavaju u narednom periodu.Želim još jednom, na kraju, da izrazim svoju punu podršku deklaraciji o nacionalnim i političkim pravima i zajedničkoj budućnosti srpskoga naroda. Apelujem na sve poslanike da podrže tu deklaraciju, jer ponavljam – ona je temelj opstanka našeg naroda u narednom periodu. Hvala. Hvala vam.Reč ima ministar Irena Vujović. **Irena Bernsku konvenciju. Dakle, rok do 31. jula, odnosno po žalbi. Želela bih da vas samo obavestim da mi sve obaveze ispunjavamo u vezi sa izjašnjavanjem na žalbe koje su od Sekretarijata Bernske konvencije i da svakako po pitanju Homolja, a za šta nam je rok 31. juli. Daćemo odgovor, a pre svega on glasi da nema odobrenja za eksploataciju na toj lokaciji i samim samim tim nema opasnosti po životnu sredinu.Takođe, u tom izveštaju ćemo iskazati koji su i rezultati kvaliteta vode koji su rađeni, dakle, nekoliko puta i svakako ćemo najaviti, odnosno predočiti da će u trećem kvartalu ove godine ići redovna inspekcija u kontrolu.Što se tiče životne sredine, kao i u ovom slučaju, tako i u slučaju „Rio Tinta“, još jednom da istaknem, bićemo beskompromisni kada je ona u pitanju kako bi sačuvali ali tako sam sigurna da možemo da napravimo balans između razvoja Srbije i očuvanja životne sredine.Dakle, takođe i pored ovoga se pominjalo, opet se govorilo o litijumu, opet smo čuli o gomilu i plašenja građana bez činjenica i argumenata i pošto su do sada pojedini poslanici sto puta do sada sigurno izgovorili laži o tome, meni nije teško da sto puta izgovorim istinu, dakle, da nećemo ništa raditi dok se ne predaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu koje čekamo i onda ćemo moći da vidimo da li postoji negativnog uticaja na životnu sredinu. Ukoliko postoji, niko neće dati saglasnost na taj projekat ispred Vlade Republike Srbije ili bilo koje druge građani Srbije, možete da se okupljate, možete da govorite o nekim strahovima i pretpostavkama i šta bi bilo kad bi bilo, ali ja vas uveravam da se ništa još ne radi i da ne pristajemo na realizaciju projekta bez poštovanja najviših ekoloških standarda, dakle, i nemojte da diskutujemo o stvarima koje ne postoje, pošto su to pojedini narodni poslanici dali sebi za pravo.Još jednom, naš imperativ je očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi i mi se trudimo da popravimo standard i kvalitet životne sredine u celoj Srbiji kroz razne druge projekte, dakle kao što su regionalni centri, izgradnja kanalizacione mreže, izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda, a kasnije mogu sve i da vam kažem gde se radovi odvijaju u ovom trenutku

Narodna poslanica.Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege, građanke i građani, uvaženi gosti, ja nemam mnogo vremena pa ću odmah krenuti na stvar.Imam problem sa time da umesto da gradimo naciju tako što omogućujemo građanima da budu potpuno suvereni, dakle, mi suzbijamo njihovu suverenost tako što krademo narodne inicijative, tako što krademo njihovu volju građana, tako što urušavamo institucije koje bi trebalo da budu produžene ruke te suverenosti, nemamo podelu vlasti, a sad sve više nećemo imati gotovo ni jednu nezavisnu instituciju.Zato Zeleno – levi front neće glasati za Predlog da se u trećem mandatu za guvernerku Narodne banke Srbije izabere Jorgovanka Tabaković. To je žena koja je dokazana plagijatorka doktorskog rada u jednom maniru novokomponovane naprednjačke elite koja, prosto ne znam zašto insistira na tome, dok to rade i ovi izvorni naprednjaci i konvertiti. Žena koja preko 12 godina upravlja Narodnom bankom koja bi trebalo da bude nezavisna institucija, a ona je za to vreme bila i zamenica predsednika vladajuće stranke, sada i članica predsedništva, navodno ne obavlja stranačku funkciju ali kad god predsednik Srbije kaže da nešto treba da se uradi ona to uradi.Dakle, ne uliva nam nikakvo poverenje da ona upravlja ovom institucijom u interesu građana, a ne u interesu političke partije kojoj pripada i zarad političkog profita.Pa, evo nekih od primera. Dakle, umesto da vodi računa o tome da primenjuje instrumente koji su na raspolaganju na vreme u pravom trenutku da ne bismo imali jednu od najvećih inflaciju u Evropi, kakvu smo imali u prethodnom periodu, dakle ona čeka da prođu izbori recimo trećeg aprila 2022. godine da bi povećala kamatne stope radi obuzdavanja inflacije.Ili recimo, onda kada je SNS već prebacio birače da ne kažem ministre ne spominjemo to pitanje, dakle, pre decembarske izbore, ona privremeno ograničava kamatne stope na stambene kredite građanima koji su korisnici prvog stambenog kredita, dakle, tik pre decembarske izbore da bi zadovoljila neko biračko telo.Dakle, tajminzi kada ona bira da nešto radi zašto mi onda imamo inflaciju koja je veća nego što bi moralo da bude, zašto traje duže nego što bi moralo da bude, zašto su onda kao posledice toga cene hrane gotovo se izjednačile sa cenama hrane u EU, a naša primanja nisu nikako blizu toga, njena možda jesu, ali običnih građana najsiromašnijih koje te cene hrane najviše pogađaju svakako nisu?Za sve to vreme ne samo što ona ne suzbija i zauzdava inflaciju, ono što je do nje, naravno ne kažem da je sve do nje, kada je mogla već ona, zamislite, za inflaciju krivi krompir, šargarepu, ove godine kupus.To je razlog zašto mi nećemo, jedan od razloga zašto nećemo glasati za nju. Međutim, danas na dnevnom redu imamo i izbor predsednika Fiskalnog saveta, kao i izveštaj ovog organa za 2022. i 2023. godinu. Imamo bojazan da će ovo biti jedno urušavanje nezavisne institucije koja je u prethodnom periodu uradila vrlo važna važna izveštaje. Žuljala je ministra finansija i Vladu. Neke od tih izveštaja ću sada za sam kraj spomenuti. Tiču se i ove tačke dnevnog reda, brojnih zaduženja. Dakle, Izveštaj o novom modelu upravljanja javnim investicijama koji je vrlo destruktivan po našu zemlju.Samo kratko da kažem, recimo, tu se kaže kako nije jasan odabir prioriteta i opravdanost velikih investicionih projekata, ne ulaže se dovoljno u infrastrukturu, zaštitu životne sredine i obrazovanje.(Predsednik: kraju.)Dakle, ni blizu onoga što su potrebe građana. Cena se ne obrazlaže. Odabir proizvođača ide ka stranim preduzećima i izuzimaju se iz opšte zakonske regulative. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Danas smo svedoci istorijskog događaja usvajanja deklaracije i ona nije samo formalni akt, već temelj koji se postavlja za našu zajedničku budućnost sa ciljevima koji su od presudnog značaja za naš narod.Poseban osećaj sreće i ponosa ispunjava naša srca jer ovaj događaj označava jačanje veze između Republike Srpske i Srbije.Naš narod iako razdvojen ostaje neraskidivo povezan duhovno i kulturno. Srbija je dom za sve Srbe u svetu, mesto gde se svako oseća prihvaćenim i voljenim. Ponosni smo na našu toleranciju i suživot sa drugima jer verujemo da u različitosti leži snaga koja nas obogaćuje i čini boljima.Najvažniji cilj deklaracije je jačanje nacionalnog jedinstva srpskog naroda. Ona potvrđuje našu nepodeljenu kulturnu, istorijsku i jezičku povezanost. Ovo je ključno za očuvanje našeg identiteta i jačanje naše zajedničke sposobnosti da odgovorimo na izazove.Deklaracija predstavlja temelj za dublju političku saradnju između Srbije i Republike Srpske. Zajednički nastup o regionalnim i globalnim pitanjima, kao i unapređenje međusobne saradnje, što je ključ za stabilnost i prosperitet naših naroda. Ekonomski ciljevi deklaracije su veoma značajni za obe strane. Ona podstiče zajedničke ekonomske inicijative, otvaranje novih radnih mesta i poboljšavanje životnog standarda građana.Deklaracija je veoma važna za kulturu i obrazovanje. Ona podstiče razvoj kulturnih vrednosti i unapređuje obrazovne programe koji čuvaju našu zajedničku baštinu.Ovo je važno za očuvanje identiteta budućih generacija. Inicijativa, upornost i borba Aleksandra Vučića za donošenje ove deklaracije su od izuzetnog značaja. Njegova vizija i zalaganje omogućili su nam da se okupimo oko zajedničkih ciljeva i vrednosti. Posvećenost ovoj ideji postavila je temelje za našu stabilnu i prosperitetnu budućnost.Deklaracija šalje snažnu poruku jedinstva, odlučnosti i spremnosti da zajedno gradimo bolju budućnost. U njoj vidimo putokaz ka stabilnoj, prosperitetnoj i sigurnog budućnosti za naše narode koje ni administrativna granica ne može razdvojiti.Još nešto što moram da kažem je važno a to je da naša snaga leži u jedinstvu, poštovanju različitosti i u prepoznavanju vrednosti svakog pojedinca bez obzira gde živi i koje obrazovanje je stekao i to je za sve nas u SNS jako važno.Nažalost, suočavamo važno.Nažalost, suočavamo se sa konstantnim napadima i ponižavanjem od strane opozicije. Naši politički protivnici često nazivaju naše glasače neobrazovanim, krezubim, ljudima sa malim mozgovima, tvrdeći da ne prepoznaju prave vrednosti.Takva retorika nije samo nepristojna, već je i opasna, ona stvara duboke podele i širi mržnju. Još je strašnije od opozicije da se ne libi da targetira porodicu predsednika Aleksandra Vučića, uključujući i njegovu decu. Agresivni pojedinci obuzeti mržnjom smatraju da su predsednikova deca legitimna meta napada.Ovo je napad na sve, na naše porodice i na našu decu. Posebno su uznemirujuće izjave koje pozivaju na nasilje i mržnju. Čuli smo da se Danilo Vučić zatvori u rudnik i tušira uranijumom. Ovo nisu samo reči, ovo su direktni pozivi na nasilje sa strašnim posledicama, opravdavanje kletve ili, kako kažu, plemenite izjave da će Alah suditi Aleksandru Vučiću, pominjući decu i unuke, primer je koliko neki ljudi mogu nisko pasti.Ovde se ne radi o političkom neslaganju, ovde se radi o dehumanizaciji i demonizaciji protivnika. Mi iz Srpske napredne stranke zalažemo se za Srbiju u kojoj će svako dete biti zaštićeno, gde će građani biti poštovani bez obzira na to gde žive i za koga glasaju. Naša misija je da gradimo bolju, pravedniju, jedinstveniju Srbiju za sve. Hvala vam na pažnji. Živela Srbija.

građani i građanke, za vreme trajanja samo jedne sednice zaduženi smo tri milijarde evra i, da stvari nazovemo pravim imenom, ovde je sporno što je sve potpuno netransparentno i što oni koji će sutra vraćati te kredite apsolutno ništa ne znaju kakvi se to kineski krediti plasiraju, a još manje znaju o nekoj od tačaka dnevnog reda, recimo, šta se to krije iza nečistog projekta „Čista Srbija“. Izgradnja kanalizacione infrastrukture i sistema za preradu otpadnih voda realizovaće se putem kineskih kredita i kažete – angažovaćete ne srpske, nego kineske kompanije.Gospodo naprednjaci, najveća degradacija životne sredine desila se upravo od strane tih kineskih kompanija. Pogledajte Bor, pogledajte Zrenjanin, Smederevo, Majdanpek. I sada hoćete da nas ubedite da treba da platimo nekome koji nema apsolutno nikakve reference u domenu prečišćavanja otpadnih voda i onda nam kažete – ti koji zagađuju našu životnu sredinu sutra će o istima da se brinu. Mi licemerni? Ja veću ironiju od ove zaista nisam videla, ja mogu da razumem da ne možete da izgradite metro, ali da vam za kopanje kanalizacije treba tri milijarde evra i da ćete građane da ojadite za tri milijarde evra, to zaista ne mogu da shvatim.Mi iz Zrenjanina, ja imam potpunu kompetenciju da vam to kažem, zato što se sve radi mimo dostupne javnosti, nekim vašim dilovima, pogodbama, ne uključujete struku, bez javno dostupne dokumentacije, nijedan projekat ne može da bude uspešan a da ga ne prati korupcija, to je srž svega.Ja imam potpunu kompetenciju da vam to kažem, jer ja dolazim iz Zrenjanina, gde ste ceo grad žrtvovali zarad prljave industrije. Vi ste nas Zrenjanince žedne preko vode preveli. Mi nemamo ispravnu pijaću vodu, a 20.000 evra dnevno moji Zrenjaninci troše na vodu, zato što je neko kapitalizovao na tuđoj muci. Gospodo naprednjaci, kod nas se i bebe kupaju deset puta većom koncentracijom arsena, a pitajte gospodina Lončara šta se dešava kada se u organizmu akumulira arsen. Dešava se onkologija.Gospođo Brnabić, lično ste bili u Zrenjaninu i obećali ste fabriku vode i rekli ste da ćete rešiti te neke probleme, međutim, ništa od toga nije rešeno, čak je i Zrenjanin postao jedini grad gde distribuciju pitke vode može da vrši strani investitor. Dakle, obećali ste, a niste rešili, a onda ste ovde rekli istina je jedina vrednost. Šta je ovde istina, a šta je vrednost? Zar moji građani Zrenjanina za vas nemaju apsolutno nikakvu vrednost?Isto se dešava i sa Projektom „Čista Srbija“. Gospodine Vesiću, vi ste potpisali taj projekat. Zrenjanin nije mapiran na Projektu „Čista Srbija“ samo zato što ste pre dve godine taj posao za preradu otpadnih voda dali ad hok nekoj firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i naravno da nikada nismo dobili fabriku za preradu otpadnih voda, ali negde to je vaš manir, da uzmete novac građanima, da nas zadužite, a da nikad ne dobijemo ono za šta je namenjen taj novac.Ali smo zato dobili „Linglong“, investiciju od nacionalnog značaja, koja niče bez integrisane studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Dakle, može, vidite da može. Niste mogli da rešite problem Fabrike pijaće vode, a hoćete da kopate litijum. Vi ste sto hektara najplodnije zemlje dali strancima, 85 miliona evra subvencija za podržavanje radnih mesta, gde su suspendovani zakoni Srbije i gde, gospođo Brnabić, od plate ljudi ne žive, nego preživljavaju i rade, verujte mi, u izuzetno teškim uslovima. I to nikako ne možemo nazvati da je to nacionalni interes. Ti se ljudi tamo jako muče. Nema govora da ste podigli ekonomiju, kao što obećavate sa „Rio Tintom“.Zrenjanin, neumoljivi su podaci koji kažu da zarada u Zrenjaninu je ispod republičkog i pokrajinskog proseka. I sad mi treba da vam verujemo da će sve biti u redu kada je u pitanju „Rio Tinto“, a toliko

umanjite takse zagađivačima voda, što bi doslovce, građani, značilo da su pripremali set koruptivnih zakona koji će da nas truju za džabe u okviru zakona koji su oni doneli. Dakle, sve radite u korist stranih investitora, a ništa u korist građana. Poručite šefu da je vrhovni vođa, a to je narod, ustao i, kako vi kažete, predaja nije opcija. Ja mislim da ovaj narod ne prihvata izdaju. Hvala vam.

predstavlja se da govori u ime svih Zrenjaninaca. Dakle, može da govori u ime tih 17%. Doduše, kad podele to, koliko mu to dođe? Sedam stranaka, 17%, to mu dođe nešto manje od 3%, po 2,5% dobije svako. Toliko vrede, ali govori u ime svih.Sa

Tako narod u Zrenjaninu gleda na to ko šta vredi i ko šta zna, ko šta može itd. Budući da ni pet para građani Zrenjanina nisu dali na ovakve tirade, nema smisla ni ja dalje da gubim vreme. Hvala.

Hvala vam.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, poštovana predsednice Skupštine, mnogo su vas kritikovali, potpuno neopravdano. Ja moram da kažem, potpuno objektivno, vi ste uzdigli instituciju Skupštine na najviši mogući nivo, podigli ste nivo tolerancije, pomirljivosti i dijaloga u ovoj Skupštini i zbog toga vam odajem počast i hvala vam.Nešto ću reći kratko o deklaraciji o zaštiti nacionalnih interesa, političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda i tom deklaracijom predsednik Vučić, državnik Vučić gradi temelje srpstva. Znači, govoriću o suštini deklaracije, o njenom značenju.Dakle, vraćamo se samima sebi i svojoj suštini, vraćamo se sebi kao narodu. Predsednik Vučić postavlja osnove za budućnost, za jačanje srpstva, za jače povezivanje Srba. Kao što je predsednik Vučić tokom 12 godina uspostavio kulturu sećanja, koju nismo imali do 2012. godine i koju sada širimo, uzdižemo, institucionalizujemo i produbljujemo, tako sada predsednik Vučić ide korak dalje, povezuje dve republike Srba.Vučić Srba.Vučić od 2012. godine uspostavlja naše izgubljeno samopoštovanje i povezanost Srba i kultura sećanja su bili namerno skrajnuti, potisnuti, u rasrbljavanju koje je trajalo prvo od 1945. do 1990. godine i potom od 2000. do 2012. godine.To što Vučić radi izgleda lako, ali radi se u stvari i o strategiji sa velikim, da kažemo „S“. Vučić povezuje Srbe na Balkanu i u svetu, umesto da ih razvezuje kao vlast i do 2012. godine. Nema ničeg spornog u Svesrpskom saboru i u ovoj deklaraciji, Srbija nikoga ne ugrožava i deklaracija smeta onima koji mrze Srbe, koji mrze jaku Srbiju. Srbiju mrze iz pojedinih zemalja regiona, Srbiju mrze antisrbi iz Srbije, nekima sa zapada smeta jaka Srbija. Svi oni žele

tome.Svesrpski sabor i deklaracija znače da sami želimo da gradimo svoju budućnost, da sami pišemo svoju istoriju, a istorijski procesi nisu nepovratni. Potrebna je volja, upornost i vreme. Onako kako smo gubili sve to što smo gubili kroz vekove, onako kako se sužavao naš prostor, onako kako se sužavalo srpstvo, tako može i da se proširuje.I, već 12 godina mi pobeđujemo zahvaljujući predsedniku Vučiću i sve to Vučić radi isključivo na miran način. Sve što ćemo raditi ubuduće, radićemo isključivo na miran način. Srbi će se povezivati mirno, Srbi će jačati mirno, Srbi će se uzdizati mirno. Svesrpski sabor i Deklaracija su osnov za to. Kultura sećanja je osnov za to. Demografsko jačanje je osnov za to. Ekonomski jaka Srbija je osnov za to.Da ponovim Vučić povezuje Srbe, prvo povezuje Srbe iz dve Republike Srba, potom te Srbe povezuje sa Srbima i Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Uzdizanjem Srbije koja traje 12 godina, Vučić pokazuje Srbima iz okruženja kako izgleda uspeh? Kako izgleda jaka Srbija? Epidemiološko rečeno, Vučić zaražava Srbe van Srbije virusom uspeha, jedinstva i sloge. Pokazuje im da je sve moguće kada si uspešan, ujedinjen, miroljubiv, asirtivan i uporan.Za kraj, Svesrpskim saborom i deklaracijom, Vučić jača naravno ugroženu Republiku Srpsku, pokazuje Republici Srpskoj da je ispravan samo konstruktivan put, samo pomirljiv put naravno i saborom i deklaracijom jača i Republiku Srbiju. Najbolje u deklaraciji je to što niko ne može da joj pronađe bilo kakvu manu i slabost i u deklaraciji nema ničega što ugrožava druge.Dakle, druge.Dakle, kao što svetske institucije Komonvelt i Frankofonija ne ugrožavaju nikoga, a povezuje narode, tako mi srpski Komonvelt neće da ugrožava nikoga. Podsećam sve poslanike da reč Komonvelt znači zajednička dobrobit. Dakle, Srbi imaju pravo na srpski Komonvelt, na srpsku, zajedničku dobrobit, mrzitelji Srbije su navikli na slabu i nejedinstvenu Srbiju, pa mrze sve drugo. Jaki i jedinstveni Srbi nikoga ne ugrožavaju, Svesrpski sabor i deklaracija su strateški temelj

Poštovane građanke i građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu je i Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta i izgradnje stanova za pripadnike snage i bezbednosti.Šta bezbednosti.Šta Narodni pokret Srbije ukazuje, jeste da se ovim predlogom izmena ograničava pravo svojine i pripadnicima snaga bezbednosti koji su već zaključili ugovore 2018. i 2019. godine. zaključili ugovore po uslovima koji predviđaju taj zakon iz 2018. i podzakonskim aktima zaključili ugovor o kupoprodaji stanova, isplatili kupoprodajnu cenu i upisali se kao jedini i isključivi vlasnici stanova. godina kasnije, Vlada Republike Srbije predlaže nove izmene i dopune kojima se ograničava pravo svojine koje je Ustavom zagarantovano pravo. Zatim, predviđa se retreaktivnost koja je Ustavom zabranjena, osim u pojedinim slučajevima kada to zakonom mora da bude obrazloženo, kada postoji opšti javni interes i nalaže se direktan upis u katastar zabrane izdavanja i davanja na korišćenje stanova bez prethodne saglasnosti vlasnika stana.Žao mi je što nije tu predsednik Vlade da nam objasni na koji način i po kom pravnom osnovu bi se izvršila ta zabeležba.Narodni pokret Srbije smatra da je ovim predlog trebalo da se izmene kriterijumi za dobijanje stanove za pripadnike bezbednosti koji tek treba da konkurišu, a ne jedni jedni kriterijumi da budu brzi prsti, pa tako četvoročlana porodica dobije stan od 46 kvadrata, pa mora da uzima veći stan i da iznajmljuje i da plaća troškove za oba stana. Tako da ukoliko ovaj predlog stupi na snagu, mogu samo da kažem s obzirom da je u suprotnosti sa Ustavom, imaće advokati pune ruke posla, a i sudovi. Hvala Hvala vam.Reč ima narodni poslanik, Hadži Milorad Stošić. **Hadži Poštovana predsedavajuća, predsednice Skupštine, uvaženi članovi Vlade sa saradnicima, poštovani predstavnici državnih institucija, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije,

za.Iako sama po sebi ne predstavlja zakonsko rešenje koje neposredno uređuje svakodnevni život naših građana, od paketa tačaka dnevnog reda, prva tačka, odnosno Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda svakako se izdvaja po svom značaju.Većina nas koja se odazvala pozivu dvojice predsednika da prisustvujemo skupovima u okviru dana saborovanja, mogla je i lično da se uveri da se radilo o jednoj veličanstvenoj manifestaciji državnih predstavnika, crkvenih velikodostojnika i kulturnih poslanika dve matične srpske države, kao i predstavnika Srba iz regiona i rasejanja.Takođe, je da se uveri da su nijednim gestom nije nastojalo da se povredi ili uvredi bilo ko lično ili bilo koja susedna država ili narod.

bio.Mislim da je posebna snaga ovog dokumenta što su u njemu date i konkretne smernice za zajedničke nacionalne projekte koji se moraju završiti u bliskoj budućnosti u najrazličitijim oblastima. Od zajedničkog obeležavanja važnih nacionalnih praznika, preko standardizacije srpskog jezika, izgradnje spomen kompleksa sećanja na Jasenovačke žrtve u Donjoj Gradini do usaglašavanja planova poljoprivredne proizvodnje.Naša poslanička grupa u Narodnoj skupštini, ali i svi članovi naše stranke u ostalim organima vlasti će u tim predstojećim aktivnostima svakako pružiti punu podršku ovoj deklaraciji.Od ostalih klasičnih zakonskih rešenja moje interesovanje kao nekadašnjeg profesionalnog vojnog lica najviše je pobudila treća tačka dnevnog današnjeg reda, odnosno Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

tom smislu ja ću u ime naše poslaničke grupe PUPS- Solidarnosti i pravda ponoviti svoje ranije zalaganje da se ovaj program stanogradnje proširi i na ostale stručnjake i mlade bračne parove u gradovima, ali zašto da ne i u selima.Mi vidimo da je Ministarstvo za brigu o selu pomoglo da se useli preko 3.000 kuća u našim selima sa preko 12.000 osoba među njima sa velikim brojem dece.Želim da skrenem pažnju da mi u dosta slučajeva imamo mlade ljude na selima koji žele da u njima ostanu i da se bave poljoprivredom, ali istovremeno žive u relativno starim, pa i u dotrajalim, neuslovnim, odavno amortizovanim kućama. Zašto se onda ne bi i za njih napravila neka vrsta vrsta programa obnove ili izgradnje novih kuća kroz kreditiranje ili dodelu građevinskog materijala uz određene obaveze bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom i uslovima života i rada na selu. To su samo neka od razmišljanja, a svakako da svaku mogućnost da država pomogne mladim ljudima da dođu do svog stambenog prostora treba podržati.U vezi sa pitanjima odbrane, a kada prelazimo na međunarodne ugovore koji su na dnevnom redu, mislim da je jako dobro što smo sklopili sporazume o vojno-tehničkoj saradnji, pre svega sa susednom Mađarskom, ali i sa daljim državama kao što su Kazakstan Kazakstan ili Gabun, što će omogućiti i pitomcima iz ovih država da se školuju u vojnim školama kod nas u Srbiji.Ugovorima o zajmovima kod Unikredit i banke Inteza, stvoriće se finansijska sredstva da se završi i dovrši brza saobraćajnica Šabac-Loznica koja tom kraju daje posebne prilike za život i rad.Na dnevnom redu današnje sednice, između ostalih nalazi se jedno veoma važno postavljenje na funkciju, odnosno reizbor Jorgovanke Tabaković na mesto guvernerke Narodne banke banke Srbije. Njeni stručni i profesionalni kapaciteti su u proteklih 12 godina na ovom položaju došli do punog izražaja

i nadajući se da će ga i dalje uspešno obavljati, kao i u prethodnom periodu, naša poslanička grupa PUSP Solidarnost i pravda će dati iskrenu podršku za dalje uspešno bavljenje na ovoj dužnosti.Na kraju, tu su izveštaji o radu brojnih državnih, nezavisnih regulatornih tela za protekle dve godine. Na žalost usled nedostatka vremena za diskusiju neću moći puno da o njima govorim, da mi je drago što smo i pored izvesnog kašnjenja nastavili sa dobrom praksom usvajanja ovih izveštaja, kao i to da su ova tela i pored velikog obima posla uspela da uspešno sa sa njima se izbore, te da su u najvećem broju slučajeva uspeli da domaćinski posluju i da deo svojih prihoda uplate u republički

svako pitanje i svoju podršku i ono što treba da da, da budu uspešno. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji i svako vam dobro

s obzirom na vreme koje imam i dnevni red koji je od 60 tačka, ja ću samo posvetiti vreme prvoj tački dnevnog reda, a to je Svesrpska deklaracija.Odmah na početku ću reći da neću glasati za ovu deklaraciju, niti ću bit protiv, već ću biti uzdržan,

druge Srbe, sem Srba iz dela Republike Srpske, nikog od predstavnika Srba iz okruženja nije bilo, a nisu bili ni predstavnici Srba iz EU, Amerike i Australije. Ne znam da li ovom deklaracijom želite da kažete da njih ne doživljavate kao Srbe koji žive van matice Republike Srbije. koji žive van matice Republike Srbije. Ono što vi uspešno radite godinama, od kako ste na vlasti i to ste ponovo dokazali i ovaj puta jeste da ste svaku dobru ideju, a ovo je zaista jedna dobra ideja o svesrpskom okupljanju, da obesmislite.Ne znam da li to radite iz neznanja ili namerno, evidentno je da vam neznanje ne oskudevate u njemu, ali ovo je jeftin marketinški trik dvojice lidera u pokušaju koji bi želeli da opravdaju neke aktivnosti, a to je ono ogrtanje zastavom, lažno pokazivanje patriotizma, lažno pokazivanje patriotizma, a sve u cilju skupljanja jeftinih politčkih poena.Strah me samo da ti jeftini politički poeni, Srbiju ne budu skupo koštali u budućnosti. Hvala vam mnogo. Vaš predlog ste možda trebali da iznesete pre nego što ste krenuli da vređate sve ostale, šteta što ste tako iskoristili vaš minut, ali opet vama na čast.Idemo dalje.Narodna poslanica Jadranka Jovanović, izvolite. Zahvaljujem predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani, uvaženi ministri, iako je bilo više tema o kojima sam želela i mogla da diskutujem, opredeliću se, nadam se, koncizno za dve teme, da bih dala mogućnosti i ostalim poslanicima da se obrate.Pažljivo sam slušala sva izlaganja na temu deklaracije. Neću da komentarišem omalovažavanja nipodaštavanja, jer meni lično ova deklaracija jeste važno, pogotovo što sam i kao višegodišnji šef delegacije Parlamentarne skupštine frankofonije, neprekidno sam se susretala i susrećem se i nedavno sam došla sa plenarnog zasedanja frankofonije iz Kanade, sa konstantnim i dvostrukim aršinima, sa kršenjem prava mog naroda i moje zemlje, naravno pre svega tu mislim na KiM, ali ne samo moje zemlje, nego kršenjem zakona i prava svih onih svetskih, ne samo moralnih nego i onih koja su doneta, zapisana, upisana i koja treba da se poštuju. Ko god bude vodio našu zemlju u budućnosti, ko god bude bio na tom užasno teškom i odgovornom zadatku, da ovaj naš narod sprovede kroz sve zamke i situacije svetske neće biti lišen ove borbe za prava srpskog naroda.Druga tema, o kojoj sam želela da govorim a koja ovde nije spomenuta, jeste predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Narodne Republike Kine o zabrani krađe tajnog iskopavanja uvoza i izvoza nezakonitog, kada su u pitanju kulturna dobra. Ovo je sporazum koji je potpisan krajem 2023. godine u Pekingu i apsolutno je i potpuno u skladu sa Konvencijom UNESKO iz 1970. godine.O čemu se radi? Radi se o donošenju svih mogućih akata akata na temu nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara, dakle, obe zemlje se obavezuju da jedna drugu informišu o svim zakonima koji se odnose na kulturna dobra, o recimo podzemnim i podvodnim artefaktima, o izdavanju sertifikata za kulturna dobra,

Narodnom Republikom Kinom, kao što se zna, nama veoma prijateljskom zemljom, imamo čitav niz sporazuma saradnje saradnje na različitim poljima, dakle i ekonomski i politički, ali i kulturno u poslednje vreme realizovano je preko 50 različitih aktivnosti iz različitih kulturnih sfera.Prvi put sam gostovala kao umetnik 1993. godine u Kini i tada sam se i prvi put susrela i ostala bez daha upoznajući njihovu tradiciju, njihovo kulturno nasleđe, istoriju, kreativnost, maštu, ali i vrednoću i rad. Dolazila sam bar desetak puta kao umetnik kasnije i kao član grupe prijateljstva, kao poslanik grupe prijateljstva sa Kinom, dakle, na jednom drugom nivou, sa drugim saznanjima i bila sam u prilici da pratim neverovatan, snažan, jak, brz, agresivan napredak u svim mogućim sferama života.Jako mi je drago što je poslednjih godina naš narod imao prilike da se upozna u toj kulturnoj razmeni sa svim onim kulturnim dobrima i sa kulturom Kine, koja na izgled jeste veoma različita, kako bih rekla, daleka kada je u pitanju kulturno nasleđe, ali se susreće u jednoj tački, a to je naše prijateljstva, naše saradnje, našeg razumevanja i podrške i ovaj predlog zakona na najbolji mogući način podiže našu saradnju na jedan viši nivo, a pre svega i u skladu sa dogovorom koji je bio i na Trećem forumu „Pojas i put“ i sa vizijama naša dva kraju, dozvolite mi da kažem da će mi biti zadovoljstvo da glasam za reizbor gospođe Tabaković za guvernera NBS.Hvala.

Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi članovi Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, složenost spoljno-političkog trenutka iznedrila je jednu ovakvu deklaraciju, deklaraciju koja se prvi put bavi srpskim nacionalnim pitanjima na drugačiji način u odnosu, kao što smo to imali kroz istoriju, kada se srpskim nacionalnim pitanjem bavile Niška, Majska i Krfska deklaracija, koje su tada srpsko nacionalno pitanje stavljale u kontekst nastanka jedne nove nacije, jednog novog naroda, a sada po prvi put jednom političkom umesnošću i odlučnošću predsednika Republike koji je prepoznao ovaj politički trenutak, imamo deklaraciju koja se bavi isključivo srpskim nacionalnim pitanjem.Ova deklaracija treba da očuva naš kulturni identitet, da sačuva našu kulturu, jezik i pismo, ali i ono što je najbitnije, kulturu sećanja. U tom smislu ja bih imao jednu molbu za sve članove Vlade da razmisle, ukoliko postoje mogućnosti, za osnivanje jednih multimedijalnih parkova koji bi se bavili promocijom i prezentacijom srpske istorije, sprskog naroda i srpske države od prvih vremena, pa do današnjeg dana, da bi nove generacije i generacije koje stasavaju mogle da na jedan savremen i digitalan način uče o istoriji našeg naroda i naše države.Ono što je esencija i što se nalazi u ovoj deklaraciji, što želim da skrenem pažnju, što se nalazi u tački 39. to je osnivanje fondacije „Desa nam se rađala“. Ta fondacija se na najbolji mogući način naslanja na pronatalitetnu politiku predsednika Vučića koju smo započeli pre par godina, gde sada imamo najveća moguća izdvajanja za prvo, drugo, treće i četvrto dete, gde želimo da ukažemo da je budućnost naše zemlje u rađanju, u našoj deci i puna podrška osnivanju te fondacije koja će da stvori mogućnosti i uslove da sve ono što danas naporno radimo i što pravimo ima ko sutra da nasledi.Ovde nasledi.Ovde među tačkama, kojima treba da damo podršku i za koje treba da glasamo, su mnogi sporazumi iz oblasti vojne saradnje. To je nešto na šta posebno želim da ukažem pažnju, jer ta vojna saradnja doneće mnogo toga korisnog za našu namensku industriju.Prodavanjem industriju.Prodavanjem proizvoda namenske industrije stvaraćemo ono što je vezano za rast našeg BDP-a, stvaraćemo dodatne prilive u budžetu, stvaraćemo ono što možemo da gradimo, nove puteve, nove škole, nove saobraćajnice i u tom smislu podrška i onom što opozicija zove zajmovi, a ja to svakako nikako ne bih nazvao zajmom. Ja bih to nazvao investicijama, investicije u putnu infrastrukturu. Ono što je bitno Ruma – Šabac – Loznica put, Severna obilaznica oko Kragujevca. Nije samo Severna obilaznica oko Kragujevca bitna zbog toga što će rasteretiti saobraćaj u Kragujevcu, Severna obilaznica oko Kragujevca je bitna zbog toga što će stvoriti novu industrijsku zonu, industrijsku zonu u širini obilaznice, industrijsku zonu koja će dovesti nove investicije, koja će dovesti nove investicije, koja će dovesti nove fabrike i koje će uticati na to da se još više smanji stopa nezaposlenosti, koja je sada na istorijskom minimumu od 8,5%.Ono što je jako bitno jeste da menjamo, da razvijamo razvijamo našu zemlju, da takvim odlukama dajemo podršku, a jedna u nizu takvih odluka jeste i bila kada smo rešili da pomognemo da se u Kragujevcu prave električni automobili.Pre par dana smo imali promociju prvog takvog električnog automobila, čija će prodaja našem BDP-u na godišnjem nivou donositi 0,5% što je jako veliko.Od Kragujevca pravimo silicijumsku dolinu. Pored državnog DATA centra, sada proizvodnja električnih automobila. Za samo godinu ili dve imaćemo prugu koja će spajati Sobovica – Lužnice, krak ka Batočini, gde ćemo omogućavati da sve ono što se proizvede u „Simensu“, kao što su vozovi i tramvaju, može da se distribuira širom Evrope. To je odgovorna politika, to je politika koja omogućava da sve ono što deklaracija propisuje u svojih 49 tačaka može da se realizuje. To je politika koja stvara dovoljno sredstava u budžetu, da imamo i za ta izdavanja kada je u pitanju prvo, drugo, treće i četvrto dete, da imamo dovoljno sredstava da možemo da finansiramo i pokušaje vantelesne oplodnje, što je jako bitno u današnje vreme i da imamo čitav niz lokalnih samouprava koje se naslanjaju na tu ideju Republike Srbije i koji daju još po dva pokušaja za besplatni pokušaj vantelesne oplodnje, među kojima je jedna koja prednjači i Kragujevac kao lokalna samouprava, da obnavljamo da obnavljamo te centre za vantelesnu oplodnju i na taj način da snažimo našu državu.Moramo da nastavimo tom politikom. To je politika oko koje nas je okupio predsednik Aleksandar Vučić. To je politika koju su građani Republike Srbije dali ogromnu podršku. Takvom politikom možemo da ostvarimo sve proklamovane ciljeve u 49 tačaka ove deklaracije i to je politika koja će dovesti i očuvati srpski narod i srpsku državu na ovim prostorima.Hvala. Hvala vam.Određujem sada pauzu u trajanju od 60 minuta.U svakom slučaju, vidimo se u 15.00 časova. Hvala